Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto 20.6.2023 nimitetyn pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmasta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 27.6.2023 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa Hanna Holopainen on Veronika Honkasalon kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Vilhelm Junnilalle. Lisäksi keskustelussa ovat Antti Lindtman Timo Suhosen kannattamana, Annika Saarikko Harry Harkimon kannattamana, Sofia Virta Atte Harjanteen kannattamana ja Li Andersson Jussi Saramon kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on jaettu monistettuna edustajille. (Pöytäkirjan

Content: Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Hanna Holopaisen ehdotuksesta. Seuraavaksi äänestetään Li Anderssonin ehdotuksesta Sofia Virran ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ehdotuksesta Annika Saarikon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta ehdotuksesta Antti Lindtmanin ehdotusta vastaan.

Päiväjärjestyksen 5. asiana on kansliatoimikunnan vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 6. asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat.

Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee pankkivaltuutetuiksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 9. asiana on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee valtuutetuiksi ja heidän varavaltuutetuikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 10. asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt. Päiväjärjestyksen 11. asiana on eduskunnan tilintarkastajien vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee eduskunnan tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 12. asiana on Sitran hallintoneuvoston vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 13. asiana on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat. Päiväjärjestyksen 14. asiana on valtakunnanoikeuden täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen.

että vaali on yksimielinen. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät

16 - Seuraava täysistunto Time: N/A Content: Arvoisat edustajat! Omasta puolestani ja koko puhemiehistön puolesta toivotan edustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville hyvää kesää ja virkistävää lomaa siinä määrin kuin sellaista on itse kullekin suotu.